Hvala vam poštovana narodna poslanice, imam jednu poruku za građane Republike Srbije.Naš

je naš odgovor na Kurtijevu politiku i nikada vam je nećemo dati, nikada vam nećemo dati Srbiju, možete da probate na izborima. Posle ovoga što ste pokazali, teško da će i uža familija za vas da glasa, vi bahati i bezobrazni, važno da milione imate, od deset i dvanaest godina vlasti, stotine

četvrtog studentskog zahteva.Još jednom vam kažem Narodna skupština Republike Srbije će raditi, neće biti blokirana, radite šta god hoćete, te Kurtijeve te terorističke fore vam neće proći u Narodnoj Skupštini sa nama. Gađajte, imajte topovske udare, imajte suzavce, mi ćemo se boriti za studente i u blokadama i za one studente koji nisu u blokadama.Poštovani studenti u plenumima, pogledajte koliko se opozicija uprla da ne usvojimo četvrti studentski zahtev, pogledajte poštovani studenti u plenumima koliko su se samo uprli da zaustave Srbiju. Pogledajte šta su sve spremni da urade, da se ne bi usvojile izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, neće vam ljudi proći, pa nismo mi kukavice kakve ste vi, pa mi znamo zbog čega smo ovde, pa mi se borimo za Srbiju, ne borimo se mi za vaše interese, kao što ste se vi borili za sekunde.Ne borimo se mi za milijarde kao što ste se vi borili, ne borimo se da naša firma radi sa Narodnim muzejem koji je zatvoren, kao što se Đilas borio. Pa ne borimo se mi za to, mi se borimo za Srbiju, a danas se borimo za studente koji su u plenumima, danas se za to borimo i izdržaćemo i baklje i suzavce i jaja i protiv požarne aparate, sve ćemo da izdržimo.Na kraju će ova Skupština glasati da se usvoje izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i sve uz Kurtijevu pomoć, vi to ne možete da zaustavite, ne možete da nas zaustavite ljudi, ajte vi svoj posao, a mi ćemo da nastavimo svoj posao.Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović.Samo hrabro, građani ne bojte, ne bojte se, mi smo tu da primamo udarce za vas, a da Srbija ostane mirna i staložena.Izvolite. **Nataša

deco, poštovani studenti, poštovani profesori, zar takvi ljudi da budu uzor i primer nekome u ovoj državi?Znate, bio je jedan, koji je njima verovatno uzor i danas, hrvatski političar koji je pošto se raspala bivša Jugoslavija rekao: „ja sam svoj posao završio, Jugoslavije više nema“. Upravo su njima političari iz hrvatske države uzor da rasture Srbije, da unište Srbiju, da unište našu privredu, da Srbija stane, da oni dođu na vlast, da nastavljaju da pljačkaju, a očerupali su apsolutno sve, Ova lopuža Dragan Đilas koji je strpao sebi narodih para u džep 619 miliona evra danas predvodi ovu rulju ovde, rulju koja je htela danas da ubije tri naše koleginice, jednu nerođenu bebu, rulju kojoj ništa nije sveto. Pa, zašto bi im bila sveta srpska trobojka, trobojka koju su naši junaci kroz sve oslobodilačke ratove nosili i nikada nije pala u ruke neprijatelja, a danas su hteli da je spale, da je da je gađaju šok bombama, da je gađaju pirotehnikom koju je terorista, a nekada dezerter koji je pobegao kada je Srbiji bilo najteže, Miloš Jovanović, svu tu pirotehniku zajedno sa ovim nesrećnicima uneo u Narodnu skupštinu.Znate, poštovana deco, vama se obraćam, generacijama koji danas želite da imamo institucije, ovo je najviše zakonodavno telo. Mi ovde sa pravom želimo da štitimo dostojanstvo i vas građana Srbije koji su nas birali, ali ja pamtim 6. oktobar, ne 5. oktobar, već 6. oktobar kada sam ovde ušla sa kolegama narodnim poslanicima u ovu zgradu koja je bila zgarište, koju su zapalili, iz koje su pokrali nameštaj, umetničke slike, a onda krenuli da pljačkaju Đilas i njegova bratija i Jovanovićeva Srbiju. Vidite kako se točak istorije okreće.Danas skupljeni s konca i konopca u službi Aljbina Kurtija, svih neprijatelja Srbija protiv Aleksandra Vučića, protiv naše zemlje, protiv našeg napretka šta ti ljudi žele? Žele da Srbija nestane. Njima je Kurti, gospođo Brnabić, to ste lepo primetili, mio i drag. On je njihov uzor, to im je model. Zašto su im uzor svi oni koji mrze Srbiju? Zato što ovi ljude mrze svoju zemlju, mrze svoj narod. To siktanje iz njihovih očiju koje vi ne možete da vidite, uz naše dostojanstveno držanje, i svih ministara i ove koalicije, pokazuje da oni žele da za tili čas u Srbiji izbije građanski rat.Zbog čega su oni ovako nervozni? Zašto lopov Đilas sada sa ovom košuljčicom i kravaticom ovako nervozno odmahuje glavom? Upravo zbog toga, gospodine Đilas, što vam je propao pokušaj obojene revolucije, što niste mogli da sednete u fotelju slavnog ministra Malog.Zašto kažem, gospodine Mali, da ćete ostati upamćeni kao ministar finansija Vlade Republike Srbije? danas došli sa zakonima koji povećavaju budžet za univerzitete za 20%, zato što povećavaju plate profesorima na univerzitetima za još 16%, koji daju mogućnost mladim ljudima u mom Kragujevcu i celoj Srbiji da kupe jeftine stanove, a vama, gospođo Brnabić, zato što ste sa mesta premijera Republike Srbije pokrenuli ono što je za mlade ljude veoma važno, a što je za lopova Đilasa i sve njih špansko selo.Vi ste pokrenuli projekat i to je sada jedan od najvećih izvoznih proizvoda naše zemlje. Hvala vam zbog toga što u Kragujevcu imamo „Data centar“, što ćemo imati centar izvesnosti, što će ti mladi mladi ljudi koji će nastaviti, budite sigurni, da se školuju po zakonima ove zemlje i po ovom danas unapređenom zakonu visokog obrazovanja znati jednog dana da smo mi bili u pravu.Zašto

bi takvi došli na vlast Srbija bi za dva dana nestala, zakatančili bi ponovo naše fabrike, kao što već sada priželjkuju veliko zlo.Nikada niko nije uspeo da bude od snažne i jake države jači, mi to vrlo dobro znamo. Tako je bilo kroz našu istoriju kada je Srbija bila jaka, ali ja sam ponosna što je danas Srbija u novijoj istoriji najjača na čelu sa Aleksandrom Vučićem čiju politiku sledimo, koji je uspeo da nas podigne iz pepela, koji je podigao koju ste vi narušili.Mi ćemo nastaviti da se borimo i za studente i za njihove roditelje, za profesore, za radnike, zemljoradnike, a vi ćete, kao što vam mesto i govori, otići ali zauvek na smetlište istorije, a mnogi od vas i u zatvor zbog lopovluka i svog nepočinstva koje ste uradili i današnje akcije terorizma u najvišem zakonodavnom telu.Živela Srbija! Živela srpska trobojka!

mogu jednu stvar da pokažem, da građani Republike Srbije vide šta su oni ljudi gađali.Dakle, pored srpske trobojke, ustaću sada i pokazaću, je udarila šok bomba i tri jaja. Evo, da pogledate, poštovani predstavnici opozicije, šta ste vi gađali.Evo šok bomba i evo gore jaje.

da pitam narodne poslanike opozicije da li imate još nešto što ste spremili da nas napadnete? Da li imate još nešto što ste spremili da nas sa time gađate da bi sprečili usvajanje Zakona o visokom obrazovanju? Da li postoji još nešto?To vam je to? To vam je sve što ste spremili?Pa, niste bili nešto naročito inventivni i strašni. Ovo je nama ništa.Ponovite ovo tri puta, mi ćemo nastaviti da radimo.Ništa ovo ne smeta. Pokazuje stepen demokratije i našu upornost da radimo u interesu svih građana Srbije, tako da sledeći put smislite nešto inventivnije, a mi nastavljamo da radimo.Ljudi, samo rad. Samo rad. Idemo.

prelepe, najlepše, najjače zemlje na svetu. Nikada ih nećete blokirati. Samo vi napred.Idemo sada dalje.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Antić. Uvažena predsednice Narodne skupštine, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, drage kolege, pa i pored ovog skandaloznog ponašanja kome prisustvujemo danas u srpskoj Skupštini, pored svojevrsnog nasilja koje manjina sprovodi u ovom parlamentu, mislim da je od izuzetnog značaja da nastavimo da radimo, da Skupština Srbije donese zakone koji su izuzetno važni za sve građane Srbije.Želim da istaknem da će poslanička grupa Socijalistička partija Srbije – Ivica Dačić podržati u danu za glasanje sve ove predloge zakona.Želim zakona.Želim da istaknem i Zakon o visokom obrazovanju. Naravno, da pomenem i izmene Zakona o obrazovanju i vaspitanju. Moram da podcrtam Zakon o utvrđivanju garantne šeme koji treba da omogući kao podršku mladima

počev od zakona koji treba da omogući razvoj našeg energetskog sektora, koji su u funkciji novih projekata elektroprivrede Srbije, Srbijagasa.Želim, naravno, da posebno akcentiram one zakone koji treba da omoguće nastavak finansiranja velikih infrastrukturnih projekata. Želim posebno da se zahvalim Vladi Republike Srbije, Ministarstvu finansija na snažnoj podršci velikim infrastrukturnim projektima. Tu želim da naglasim dva izuzetno značajna projekta za sve građane Srbije, to je nastavak realizacije projekta Ruma-Šabac-Loznica, sa krakom od Slepčevića prema Badovincima, kao i nastavak izgradnje Dunavskog koridora.Kao što znate, mi smo krajem prošle godine pustili 54,5 kilometara brze saobraćajnice Šabac-Loznica.

brze saobraćajnice Požarevac-Gradište-Golubac. Nastavljamo sa preostalih 36 kilometara i taj projekat je od izuzetnog značaja za sve građane Srbije, posebno za građane koji žive na istoku naše zemlje. Taj projekat treba da otvori perspektivu čitavog tog kraja. Požarevac dobija jednu ogromnu šansu da razvija svoju industrijsku zonu, naravno, i čitav ostatak istočne Srbije da razvija svoje turističke kapacitete. Posebno želim da istaknem da će izgradnjom te brze saobraćajnice čitav kraj, počev od Ramske tvrđave, preko Golubačke tvrđave, prelepe Đerdapske klisure, biti daleko bliži, daleko dostupniji i svim našim građanima, ali i brojnim turistima iz inostranstva.Još jednom, velika zahvalnost Ministarstvu finansija, koje je našlo i snage i brzo reagovalo kako bi obezbedilo finansijska sredstva kako bi ovi projekti mogli da nastave da se razvijaju.Želim, naravno, da istaknem da je sve ovo rezultiralo činjenicom da smo u proteklih 12 godina pustili u saobraćaj gotovo 590 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica i Srbija po tom kriterijum bez sumnje je apsolutni lider u regionu, a mogu slobodno da kaže da i u čitavoj Evropi retki su slučajevi da je neka zemlja u tako kratkom vremenu izgradila tu količinu infrastrukturnih projekata i taj broj novih autoputeva i brzih saobraćajnica. Sa time ćemo nastaviti.Važno je da parlament nastavi. Zato pozivam sve narodne poslanike da izdržimo i da u danu za glasanje izglasamo ceo set ovih zakona koji su u interesu svih građana Srbije. Hvala vam. Hvala vam, narodni poslaniče.Reč ima prvi potpredsednik Vlade, ministar finansija Siniša Mali. Izvolite. Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, samo da se nadovežem na izlaganje gospodina Antića, zato što se u Srbiji u poslednjih 12 godina desilo nešto što se nije desilo u prethodnih 67 godina.Naime, godina.Naime, od 1945. godine pa do 2012. godine, dakle, 67 godina, u Srbiji je izgrađeno što brzih saobraćajnica, što autoputeva, ukupno 596 kilometara,

isti broj kilometara kao za prethodnih 67 godina. Pri tome, trenutno gradimo 505 kilometara u Srbiji, novih 505 kilometara u Srbiji brzih saobraćajnica i puteva. To je život za građane Srbije, to je bolja budućnost za naše mlade, to je veća atraktivnost, veža konkurentnost naše privrede. Dakle, to je ono što menja Srbiju. Pri tome, da ne zaboravim,

imamo prosečnu zaradu u Srbiji od 1000 evra, kao što smo i obećali, i to je, dragi prijatelji, to je, poštovani građani Srbije, najvažnija vest za naše građane.Takođe, da vas podsetim, od 1. decembra prošle godine povećali smo penzije za 10,9%, danas je prosečna penzija u Srbiji 326 evra, a bila je 202 evra dok su ovi koji danas ovako divljački rasturaju Skupštinu vodili ovu Srbiju.Takođe, od 1. januara krenuli smo sa povećanjem minimalne zarade, podsetiću vas, treću godinu za redom dvocifreno povećanje minimalne zarade. Danas je minimalna zarada u Srbiji 53.529 dinara. U njihovo vreme bila je 15.700 dinara.Takođe, što se tiče zaposlenosti, da vas podsetim, poštovani građani Srbije, u njihovo vreme svaki četvrti u Srbiji bio je bez posla. Stopa nezaposlenosti bila je 25,9%. Danas je na rekordnom nivou nešto malo iznad 8% i dalje ide dole. Stopa zaposlenosti nam je rekordno visoka. To su stvari koje su potpuno promenile Srbiju. Imamo rekordne devizne rezerve, imamo stabilan kurs proteklih proteklih 13 godina. Zato mi je izlaganje gospodina Antića bilo važno, nećemo stati. Dva zakona koja su pred vama danas, dakle, završetak Dunavske magistrale od Požarevca do Golupca, Ruma-Šabac-Loznica,

svega onoga što podiže kvalitet života i život naših sugrađana čini boljim.Hvala puno. Mi ćemo, naravno, nastaviti da se borimo za našu Srbiju. Samo radom gradimo Srbiju. Hvala puno.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, mogu da vam poručim samo jedno – izborićemo se za studentske zahteve uprkos opstrukciji, uprkos pokušaju ubistva naše tri koleginice, uprkos divljanju, pokušaju paljenja Narodne skupštine, izborićemo se za studentske zahteve. Nikada nas nećete zaustaviti. Možete samo da nas ubijete. Nećete nas zaustaviti zato što mi verujemo u ono što radimo. verujemo u ono što radimo. Verujemo u ono što radimo, a vi verujete jedino da će vaši novčanici, vaše firme, vaši automobili i vaši džepovi biti puniji, dok vas nije briga za narod, kako narod živi.Zbog toga i zbog vaše politike je 500.000 ljudi ostalo bez posla pod vlašću Dragana Đilasa, Miloša Jovanovića i njima sličnih.Poštovani građani, danas imamo izuzetno važne tačke na dnevnom redu i usvojićemo sve te tačke, nemojte da brinete. Imamo, pre svega, usvajanje tačke za visoko obrazovanje i visoko školstvo, gde ćemo našim studentima smanjiti školarine za 50%. Opozicija to ne želi da usvoji. Imamo tačku gde ćemo njihovim profesorima povećati plate za 16%. Opozicija to ne želi da usvoji. Imamo tačku gde ograničavamo kamatne stope i kamatne kredite. Opozicija to ne želi da usvoji. Imamo tačku o slobodnoj trgovini sa Egiptom, gde će benefit imati svaki naš poljoprivrednik. Subvencije u njihovo vreme za poljoprivredu su bile 30 milijardi, u naše vreme su subvencije 130 milijardi i to je

politika stabilnosti, politika prosperiteta, politika povećanja plata, politika povećanja dečijih dodataka, politika izgradnje 580 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, politika ulaganja 300 miliona za našu vojsku, politika ulaganja u naše zdravstvo, politika ulaganja u nove avione, u nove kliničke centre, u jačanje naše privrede, politika jednakosti za celokupan naš narod, bez obzira da li živite u Surdulici ili Subotici imate jednaka prava.Poštovani narode, pitate se čemu ovaj haos od strane opozicije, pitate se čemu ovaj haos od strane opozicije, pa zbog toga što je tužilaštvo krenulo da radi svoj posao, zbog toga što su oni nervozni, jer dolazi vreme ćorke, svako koje krao, svako koje gulio kožu sa leđa našeg naroda, svako ko ih je ostavljao bez posla će odgovarati, a nema pravde u ovoj državi dok ne bude odgovarao najveći lopov među svim političarima, a to je Dragan Đilas. Dragan Đilas koji pre nekoliko dana napada nekog Stajića, ja tog dečka i ne poznajem, zato što ima 17 poluga zlata, iako je u zatvoru i uhapsila ga je vlast Aleksandra Vučića, jer nema zaštićenih, ali nije rekao Dragan Đilas da je taj čovek uhapšen zbog 17 poluga zlata, a da Dragan Đilas za svoj novac, koji je oteo od vas, poštovani narode, može da kupi 6.050 poluga zlata i on je na slobodi. Čovek je uhapšen za 17 poluga zlata, a Dragan Đilas je na slobodi sa 6.050 poluga zlata. Zbog toga su oni nervozni, zbog toga su pokušali ubistvo naše koleginice Jasmine Obradović, zbog toga su pokušali ubistvo naše koleginice Sonje Ilić i Jasmine Karanac, a šta je nego pokušaj ubistva ako jednu damu pogodite u glavu ili biber sprejom ili suzavcem, a šta je nego pokušaj ubistva, poštovani narode?Molim tužilaštvo da reaguje, nadam se da će tužilaštvo da reaguje i da pozove poznaniju prava sve koji su skrnavili naš parlament, koji su skrnavili našu Skupštinu i kojima nije stalo ni do naših privrednika, ni do naših poljoprivrednika, ni do naših majki, ni do naše dece, a ni do vas, dragi studenti.Mi želimo da ispunimo studentske zahteve zato što želimo mirnu, stabilnu, prosperitetnu Srbiju. Oni ne žele da ispune vaše zahteve zato što žele haos, zato što žele da služe stranom faktoru bez obzira dali dolazio sa istoka ili sa zapada. Srbijom će vladati jedino Srbija, srpski narod i njeni građani. Zbog toga molim naš narod da svime što ima, svime što zna i svime što ume podrži najvećeg državnika kojeg je ova država imala u poslednjih sto godina. Moramo svime da podržimo Aleksandra Vučića da upravo ovakvi ne bi došli na vlast, jer ako oni dođu na vlast, evo, vidite na šta liči parlament, na to će nam ličiti i Srbija. Zahvaljujem se puno. Živela Srbija do pobede! Hvala.Reč ima kolega Uglješa Marković.Izvolite. **Uglješa Marković** Uvažene građanke i građani, kao što možete da primenite, radimo u skoro nemogućim uslovima. Na veliku žalost danas je trebalo da raspravljamo o setu zakona koji se direktno tiče života svih građanki i građana Republike Srbije, ali posebno i 4. i 4. zahteva koji su studenti uputili Vladi Republike Srbije. Umesto toga, mi se nadmećemo ko će da proizvede veću buku sa jedne strane, a sa druge strane svi pokušavamo da u ovakvim uslovima dopremo do vas i da vam kažemo zašto je važno da danas govorimo i zašto je svima važno da danas

i verujem da vi kao budući intelektualci, kao ljudi koji zasigurno u narednim decenijama ćete voditi ovu zemlju i ovaj narod, nećete dozvoliti sebi da budete zloupotrebljeni od strane dela opozicije

dođemo do nuspojava i efekata koji zasigurno ne bi vodili ka spuštanju tenzija.Još jednom dragi građani i građanke, molim sve da se još jednom svi zajedno pogledamo u oči, da pokušamo da ovom visokom domu vratimo dijalog, jer njemu je mesto

dozvolite na početku odmah da kažem da je Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo na svojoj sednici od 28. februara 2025. godine uputio Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje četiri zakona Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.Poštovani narodni poslanici, poštovani studenti, ovi predlozi zakona su rezultat javne rasprave, ali rezultat dogovora između Vlade Republike Srbije na čelu sa Milošem Vučevićem i svih univerziteta Republike Srbije i ekspertskih grupa.

je predložio Narodnoj skupštini da usvoji ova četiri zakona, posebno podvlačim, i time je ispunjen i poslednji zahtev studenata u protestu. Naglašavam – time je ispunjen i poslednji zahtev studenata u protestu.Pošto su moje kolege već govorile o zakonu, poštovani građani Republike Srbije i studenti,

Prvi put u istoriji Srbiji neprijatelj izvana potpomognut ovim podguznim muvama iznutra, preko blokada dela štampe, dela prosvetnih radnika, ne održavanjem nastave i ispita, udario je na jednu od najvećih naših svetinja, udario je na našu decu. Nikada u istoriji u Srbiji politika nije ušla u naše škole i fakultete kao danas. Obojena revolucija udarila je u jedan od temelja naše otadžbine – na našu

mi nastavnici izgaramo od ljubavi prema podučavanju dece, ali upravo onako kako je izgarao velik švajcarski pedagog Pestaloci, kada je rekao, citiram – „oduševljenje što ću moći da pokrenem svoje ruke dalo mi je toliko snage da se mogu popeti na najviše Alpe samo da mogu početi vaspitavati decu“, završen citat.Nas više od 90% prosvetnih radnika izgaramo od ljubavi i želje da vaspitavamo decu. Niko nam to ne može zabraniti, nikakvi izmišljeni i nezakoniti plenumi, niti protivzakoniti i siledžijski blokaderi. Upravo su oni deo obojene revolucije,

Radonjići, Sinani, Veselinovići, nikakvi Đilasi, nikakvi Jovanovići.Oni čine, dame i gospodo, poštovani roditelji, najveći pedagoških zločin prema našim učenicima i studentima i prema našoj otadžbini, jer ne održavaju nastavu, ispite, ne podržavaju našu decu znanja, a buduće društvo će se zasnivati na znanju, jer kako reče engleski pedagog, citiram – „znanje

Valjda smo tada srećni. Bez pohađanja nastave nema znanja, nema sreće, jedino će tako znati graditi naš srpski put u budućnost, a taj put je slobodarski, nezavisni, ekonomska bogati i vojno neutralni.

danas je naš predsednik Aleksandar Vučić jedini slobodni vladar u Evropi, a Srbija jedina slobodna zemlja, to će biti i sutra, zato pozivamo sve da radimo.Na kraju, pozivam i vas, gospodo, na na jedinstvo, jer nam je otadžbina ugrožena. Čuvajmo jedinstvo našeg naroda kao zenicu oka svoga, jer jedinstvo nam je bilo potrebno juče, potrebno nam je danas više nego

Mi nastavljamo borbu za studente u blokadama i za studente van blokada, za mlade ljude koji imaju pravo na obrazovanje u ovoj zemlji. Srbiju zaustaviti nećete,

da su ih odneli u neku humanitarnu organizaciju 100 porodica je moglo da se prehrani nedelju dana. Ali, bahati i bezobrazni ne razumeju vrednosti ni hrane, ni novca, ni borbe borbe za pravdu. To je tako kada vam je novac i moć jedina ideja vodilja i jedina politička ideologija. To na kraju završi u terorizmu.Mi nastavljamo da radimo.Narodni poslanik Đorđe Komlenski

ja ne bih želeo da se stekne utisak da su danas na dnevnom redu samo zakoni o visokom, srednjem i osnovnom obrazovanju. Činjenica je da to jesu važni zakoni, ali pored njih imamo još četiri jako važna zakona, a to je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.Naime,

Da bi se sprečilo da prestane bilo kakav interes onog najkvalitetnijeg i najuspešnijeg kadra za rad u ovim ustanovama i ovi zakoni su jednako važni, kao i oni zakoni koji su na prva četiri mesta na dnevnom redu.Ovo je jedan od manjih koraka, ali koraka koji treba da isprave nepravdu i da obezbede situaciju da oni koji su najkvalitetniji studenti, najkvalitetniji radnici, najobučeniji i dalje imaju interese i žele da rade u državnoj upravi.Ovo jeste jedan od važnih zaključaka koji je bio na Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, ali uz još jednu vrlo ozbiljnu preporuku, a to je da to ministarstvo nastavi da radi u jednom jako ozbiljnom poslu, a to je da se lokalnim samoupravama i svim državnim institucijama jasno definiše i profiliše potreban kadar.Ovo

povremeno privremenim poslovima svoj radno-pravni status definisali i zaokružili na način kako to i treba.Samo dobro dobro plaćen službenik, ali i dobro kvalifikovan državni službenik je neko ko može da servisira na odgovarajući način sve potrebe građana Srbije, da prati sve promene koje se dešavaju i da ne kaskamo za iskoracima koji se kroz digitalizaciju procedura u upravi postižu.Jedan od zakona koji je indirektno vezan sa svim ovim jeste zakon o izmenama i dopuna Zakona o slobodnom pristupu javnim informacijama. Naime, i ovo je jako bitan zakon koji upravo treba da omogući da se spreči bespotrebni i neosnovani odliv sredstava iz malih sredina, pogotovo iz malih lokalnih samouprava, mesnih zajednica, domova zdravlja, škola koje su preopterećene nenormalnim zahtevima za kvazi informacijama od javnog značaja.Upravo ovo će napraviti selekciju i sprečiti da se zakon zloupotrebljava i da pojedinci naplaćujući enormne troškove vezano za to stiču bez razloga ogromna sredstva koja se mogu proceniti da će dostići na mesečnom nivou između 50 i 70 miliona dinara.Ne samo što je u pitanju taj finansijski efekat, već ovaj zakon će omogućiti i sledeću stvar, a to je da upravo one informacije od javnog značaja koje su bitne, znamo da su bitne novinarima, medijima, koje ne mogu da stignu na vreme da im budu dostavljene, prosleđene ili po njihovim pritužbama urađeno, se na mnogo brži i efikasniji način dostave u punom kapacitetu i obimu u kojem su i tražene.Ovaj zakon će sprečiti jednu vrstu iživljavanja i jednu, moram ipak reći, zloupotrebu procepu u zakonima koji je omogućio da se, ne samo maltretiraju i onemogućava rad manjim lokalnim samoupravama, školama, pogotovo u manjim sredinama, već i da pojedinci steknu neprimereno velika novčana sredstva.Što se tiče studenata Zakona o visokom obrazovanju, srednjem obrazovanju i osnovnom obrazovanju nije sporno, ali zakoni će biti usvojeni, biće podržani sa naše strane, jer Pokret socijalista apsolutno zna kolika je vrednost i važnost obrazovanog sistema.Ja samo želim da skrenem pažnju studentima da vreme curi i da je vreme nešto što se ne može nikako nadoknaditi. Isto to želim da poručim i roditeljima maloletnih srednjoškolaca i osnovaca, a to je da sa ovakvim svojim daljim povlađivanjem i dozvoljavanjem da na bilo koji način ih neko poveže sa gospodom koja danas pokušavaju da se spreči rad Skupštine, dovode sebe u situaciju da izgube celu ovu školsku godinu.Budite

Ljudi koji se mnogo više razumeju u ovu oblast od mene kažu da je još desetak dana najviše vremena postoji da se školska godina kako tako regularno završi.Ako do te pozicije ne dođemo, ako se studenti ne vrate na fakultete, ako se srednjoškolci i osnovci ne vrate u klupe, bojim se da će ova generacija pored svega onog što je trpela u vreme korone i pandemije izgubiti još jednu godinu. Ova godina je na granici ništavosti i bojim se da kada se budu osvestili oni koji su pobornici obustave rada i nezakonitih štrajkova, da će biti dockan.Pozivam dockan.Pozivam sve one koji žele da rade, koji žele da studiraju, koji žele da idu u školu da se ne boje ovako agresivne manjine. Jeste neprijatno, jeste neugodno, ni sada nije komforno sedeti, raditi, govoriti u Skupštini, ali jednostavno to se mora ignorisati. Njih ne ignorisati znači uvažiti, a uvažiti ovakvo ponašanje je zaista besprizorno. Ja se iskreno nadam da našim koleginicama, pogotovo Jasmini Obradović i mladoj koleginici koja je u drugom stanju neće ostati ozbiljne posledice od današnjeg događaja. Nisam kršten, ateista sam, ali stvarno mislim da ovi koji su besprizorno danas radili ono što su radili, ugrozili njihove živote na najgori mogući način, oni treba Bogu da se mole da one zaista prođu bez ikakvih posledica, jer ovo što su uradili je apsolutno neoprostivo. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam narodni poslaniče.Da obavestim narodne poslanike, lidera opozicije Miloša Jovanovića, Dragana Đilasa, Mariniku Tepić, Miroslava Aleksića, Radomira Lazovića i ostale koji su danas učestvovali u ovome, a i građane Republike Srbije da im je stigla podrška od UČK, od OVK na društvenim mrežama i da im je UČK napisao „Srbija gori“ i „Bravo“. Srbija ne gori, na vašu žalost i na žalost Aljbina Kurtija Srbija pobeđuje. Normalna Srbija pobeđuje. Evo pogledajte, pisao, nisam slagala. Sram vas bilo za to šta ste uradili i za to što ste ovde primenili terorističke metode Aljbina Kurtija.Srbija ne gori, Srbija će pobediti. Srbija radi i Srbija će se izboriti za sve svoje građane, bez obzira na to za koga glasali i koju političku opciju podržavali. sada u inat

Poštovana predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, dragi građani Srbije, poštovani privrednici i preduzetnici Republike Srbije, opozicija ne samo da ne želi da podrži studente i veća izdvajanja za fakultete i za naše studente, nego ne želi da podrži ni srpsku privredu, ni otvaranje novih tržišta za plasman njihovih roba, ali mi ćemo se boriti kao što smo se borili prethodnih 12 godina i jačaćemo domaću privredu i borićemo se i za ostvarenje novih stranih direktnih investicija za nova radna mesta, za bolje plate, za bolje penzije.Naime posle 1. jula prošle godine kada je stupio na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, a zahvaljujući odnosu našeg predsednika, gospodina Vučića sa predsednikom Sijem i koji je omogućio srpskoj privredi da preko 10.000 proizvoda izvozi u NRK u bescarinskom režimu, odnosno protokom vremena carinska stopa opadati i stvoriti daleko konkurentnije uslove za srpske privrednike, pred vama poštovani poslanici je danas i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu sa Ujedinjenim arapskim emiratima, ali i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Arapskom republikom Egipat. Ovo je velika šansa za srpsku privredu, velika prilika za nova tržišta na kojima će srpski privrednici, srpska roba pronaći put i plasman ka njihovim tržištima i ka njihovim kupcima.Veliki je motiv za srpsku privredu širenje na nova tržišta i upravo ono što smo uradili sa NRK pokazalo se kao pravi potez, kao nešto što je izuzetno važno, obezbeđujući potpuno nova tržišta gde smo što se tiče konkurentnosti kada je u pitanju i kvalitet i cenovna politika apsolutno konkurentni, ono na čemu ćemo morati da radimo u budućnosti jeste činjenica da ćemo morati više da proizvodimo imajući u vidu da takva tržišta traže i veće količine.Kratko ću izneti ono što je najvažnije za sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Činjenica je da nam on obezbeđuje tržište od preko 10 miliona stanovnika. Sporazum predviđa ukidanje carina na više od 60% tarifnih linija danom stupanja na snagu ovog sporazuma, u roku od tri godine biće fazno ukinute carine na 15% carinskih linija, a u roku od pet godina još 16%. Od liberalizacije će biti izuzeto manje od svega 4% tarifnih linija. Zaključivanjem i stupanjem navedenog sporazuma na snagu očekuje se značajno unapređenje ukupne ekonomske saradnje između dve zemlje koje će pored rasta obima međusobne trgovinske rasprave otvoriti i mogućnosti za uspostavljanje zajedničke proizvodnje u određenim oblastima, kao i rast međusobnih investicija. Posebno povećanje investicija iz Emirata u Republiku Srbiju.Kada je u pitanju sporazum sa Egiptom, ovaj sporazumom predviđa za egipatsku stranu ukidanje carina na industrijske proizvode za više od 30% tarifnih linija danom stupanja na snagu. U roku od četiri godine fazno će biti ukinute carine na 25% carinskih linija, a u roku od 10 godina još 34%. Od liberalizacije će biti izuzeto nešto manje od 10% tarifnih linija. Upravo na ovaj način vođenim politikom Aleksandra Vučića borićemo se za za jačanje srpske privrede, ali i za dovođenje novih stranih direktnih investicija, borićemo se da stopa nezaposlenih koja je trenutno 8,1% bude još niža, borićemo se za bolji životni standard naše zemlje, borićemo se za našu Srbiju. Ovo što opozicija i danas pokazuje da joj nije stalo do srpske privrede, nije stalo do Srbije, to ćemo pobediti, jer većinska Srbija je za dalji rast i razvoj i politiku Aleksandra Vučića. Živela Srbija.

ali ovakvu stoku kao što je ova preko ja još u životu nisam video.Dame i gospodo narodni poslanici, država je zajednica ljudi. Država nije vlasnik ljudi, ali su ljudi vlasnici države. Država štiti ljude, ali ljudi moraju da zaštite državu od ovakvih neljudi. Terorizam je, po definiciji, smišljena upotreba nasilja, radi usađivanja straha, radi strašenja društva, radi realizacije političkih ciljeva koji mogu da budu ideološki, a mogu da budu i verski. Očigledno da je cilj ovih terorista preko, da im je politički cilj prelazna Vlada. Od te prelazne Vlade nema ništa. Nema te Vlade koju oni mogu voditi. Oni mogu samo da vode neku jadu, a ne Vladu.Dame i gospodo narodni poslanici, danas treba da raspravljamo o zakonu kojim profesori, prosvetni radnici, bolje rečeno i prosvetni neradnici,

Ja sam lično protiv toga da prosvetnim neradnicima uvećamo platu, već prosvetnim radnicima.Navešću vam jednog prosvetnog neradnika, jednog uličara, koji šeta sa nožem za pojasom, koji sprečava građevinske radnike da dobiju posao, da tako ostvare platu, zaradu, da svoju zaradu mogu da donesu svojim kućama, svojoj porodici itd. Danas je taj uličar koji nosi nož za pojasom, danas profesor prava, prosvetni neradnik kome treba da uvećamo platu za 16% još, danas je teže povredio nekoliko narodnih poslanica.

prosvetni neradnik, prosvetni uličar, neradnik je poznat inače kao jedan beganović, pobegulja, koji kada je državi zapelo da se brani pobegao u Francusku. Neka taj uličar,

Danas su se tom tajkunskom mediju priključila i „Olja-vizija“ ili kako se to zove „Borko-vizija“, znači televizija vlasništvo bračnog para Stefanović-Kovačević. Danas ti mediji su medijski sponzori svog ovog terorizma, smišljene upotrebe nasilja. Upozoravao sam vas godinama da najmanje što će N1 i Nova S biti, biće medijski sponzori terorizma. To se i desilo. Luksemburški piratski mediji izdašno potpomažu ovaj terorizam. Organizuju ga, predvode, izveštavaju o tome. Novinari su najveći njihovi nazovi politički aktivisti.

udalje iz kabla. Sve i da je tačno da reemituju program, a lažu, ti programi, po Konvenciji o prekograničnoj televiziji, sadržinski, pretežno ili u potpunosti, ne mogu da budu namenjeni zemlji prijema i to se smatra zloupotrebom prava izbegavanjem jurisdikcije. Te televizije sa punim pravom, primenom zakona, treba udaljiti iz kablovskih televizija.Dame i gospodo narodni poslanici, ovo što ovi rade, antihristi, antihristi, koji ovo danas rade, meni liči na komunjare iz 1941. godine. Oni bi da preskoče neke godine i da odmah primene primene akcije koje su izvodili komunisti 1944. i 1945. godine. Danas su ovde oni koji jašu policajce, koji prete jahanjem, koji prete streljanjem, koji prete vešanjem, koji prete otimanjem imovine. To su oni koji se zalažu za demokratiju i pravnu državu, tako što krše Ustav, krše pravo na obrazovanje, krše pravo na slobodu kretanja, krše pravo na rad koji su Ustavom jemčeni, krše mnoge zakone.Plenum je ilegalna organizacija, nezakonita, koja je zabranjena Zakonom o udruženjima, u istom stavu u kome su zabranjena i paravojna udruženja. Danas oni pokušavaju da otmu državu iz ruke građana. Ustav kaže da vlast može da uspostavi samo onaj ko to dobije na izborima, slobodno izraženom voljom građana. Oni koji se navodno zalažu za poštovanje Ustava i ovaj uličar profesor sa Pravnog fakulteta danas krše sve odredbe Ustava, krše Krivični zakon, pozivaju na rušenje ustavnog poretka države, što je krivično delo člana 309. Krivičnog zakonika. Molim državne organe da zavedemo red u ovoj državi. ova duboka država koja se iz Amerike preselila u EU, danas je stekla stanarsko pravo u Srbiji. Ja ovom prilikom neću da branim vlast, ja branim državu, država

dalje.Reč ima narodni poslanik Dejan Bulatović.Izvolite. **Dejan Bulatović** Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani članovi Vlade Republike Srbije, poštovani narodni poslanici i narodne poslanice, poštovana Srbijo, građani Srbije, imate na delu ono što se nikad nije desilo u Srbiji, ono što se nikad nije desilo u parlamentu Srbije. Ono što oni žele da poruče jeste da žele od Srbije da naprave pepeo, da pepeo ostane od Srbije, a da oni vladaju.Danas u Skupštini imali smo strašnu stvar. Oni su fizički krenuli da se obračunavaju sa narodnim poslanicima, fizički da se obračunavaju sa članovima Vlade Republike Srbije, krenuli su na žene i žene su povređene danas ovde u parlamentu. Ono gde se žena mora braniti, ono gde se brane institucije celog sistema oni su pokušali da obore. Naravno, poslanici poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ je to prihvatila na način najodgovorniji, najplemenitiji, pokazala ljubav prema Srbiji, pokazala podršku Aleksandru Vučiću, pokazala da je Srbija najsložnija, da je niko ne može oboriti, a onaj koji je najveći lopov u Srbiji Dragan Đilas, pokušao je fizički da se obračuna sa svakim od nas koji podržava Srbiju i koji želi Srbiju na onaj način kao u viziji Aleksandra Vučića i SNS.Poštovani građani SNS.Poštovani građani Srbije, ono danas što vidimo, onu bezobzirnost, najhaotičnije što imate u Srbiji nalazi se na onoj strani koju predvodi Dragan Đilas. Dragan Đilas predvodi tu celu opoziciju, instruiše ih da bacaju dimne bombe, da cepaju zastavu, da krenu najoštrije na Srbiju.

policijskih uprava, žandarmerije, dakle, oni otimaju šlemove, štitove, gađaju policiju jajima, brašnom, pokazuju da ih baš ni malo ne zanima Srbija.Ono što je najvažnije u celoj ovoj priči jeste da će pobediti politika Aleksandra Vučića, pobediće Srbija. Nećemo odstupiti ni milimetar. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić. **Ana Hvala vam.Nažalost, poštovani narodni poslaniče, ne deluje da ovoj poslaničkoj grupi Novi DSS, POKS, Nada ni malo žao, ali ni malo ih nije sramota što je njihov lider vajni Miloš Jovanović sprejem, suzavcem poprskao jednu ženu, njegovu koleginicu narodnu poslanicu. Zamislite muškarčina muškarčina je suzavcem isprskao ženu narodnu poslanicu, njegovu koleginicu. E, takvi ste vi. I nije vas sramota. Biće vas sramota kada dođu jedan dan izbori, pa narod bude imao da kaže sve i o vama i o nama i o tome kako to da jedan heroj, muškarčina Miloš Jovanović suzavcem prska ženu, narodnu poslanicu.E, kakvi ste, jad i beda, sramota ove Skupštine u kojoj su najveći od velikih sedeli i branili, svako na svoj način i svojom politikom, interese ove zemlje i ovih građana. Doživesmo da imamo čoveka, šefa poslaničke grupe, predsednika jedne parlamentarne stranke koji suzavcem prska njegovu koleginicu ženu, narodnu poslanicu. I duvate u te vuvuzele, umesto da se pokrijete ušima, da ćutite, da izađete i da se izvinjavate ovoj Srbiji od sada pa zauvek i toj ženi i njenoj porodici.

uprkos svim naporima koje su uložili, uprkos primeni svih saveta koji su im dali njihovi mentori, neprijatelji Srbije ni danas nisu uspeli da je zaustave.Onako kako se oni danas ponašaju, odnosno njihovo ponašanje danas opisao je u svojoj knjizi Jovan Dučić „verujem u Boga i u srpstvo“. Ovako su se ponašali poslanici hrvatske seljačke stranke u parlamentu Kraljevine Jugoslavije, zato što tu državu nisu doživljavali kao svoju. I, ovi koji danas rade, državu Srbiju ne doživljavaju kao svoju državu. Gađali su barjak Republike Srbije i kao što je rekao predsednik Aleksandar Vučić, zastava Republike Srbije biće simbol otpora svih slobodoljubivih naroda sveta jer je Srbija takva bila i pre nekoliko godina kada niko nije smeo da podigne glas, kada je Srbija bila jedina zemlja u Evropi koja je bila slobodna, nezavisna, koja je vodila slobodarsku politiku. Zbog toga će ova zastava koju su danas pokušali da unize, da unište, da bude simbol otpora, simbol slobode svih naroda Evrope i sveta.Kaže

možda vam Severina napiše i pesmu, možda organizujete i neki koncert. Sledeći put, ja vam preporučujem dovedite i Tompsona, neka vam peva, jer vi za bolje i niste, to su vaši idoli, Severina, Tompson, samo napred.Mi ćemo, kao što vidite uprkos svim našim naporima, ma samo vi dobacujte, da guramo Srbiju napred i da ne dozvolimo da nikada više Srbija ne dođe u vaše ruke, jer kao što danas izgleda Narodna skupština, tako bi izgledala i Srbija kada biste vi ponovo preuzeli vlast. Kao što ste uništavali od 2000. godine do 2012. godine danas ste pokazali na najbolji mogući način šta biste radili sa našom državom ako bi nekim slučajem vaše nasilje uspelo i ako biste vi preuzeli vlast.Pošto vas narod neće, pošto vas studenti neće, pošto vas takve kakvi ste niko neće, sem Severine i Tompsona, šta vam drugo preostaje, da pravite nasilje, da unižavate Narodnu skupštinu i da pokušavate na sve moguće načine da zaustavite Srbiju. Srbiju ne možete da zaustavite i slobodno trubite u te trube, samo ste pogrešili zastavu koju ste stavili na te vuvuzele, trebala je da bude albanska zastava, trebala da bude hrvatska zastava, stavite simbol slobodne Bosne, to su vaši idoli, za te vrednosti se vi zalažete. Mi se borimo za jaku, snažnu, slobodnu i naprednu Srbiju na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Vama dame i gospodo narodni poslanici svaka čast na junačkom držanju, guramo napred. Živela Srbija. Hvala ministre.Idemo dalje.Po Poslovniku, Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Član 106. stav 3. – za vreme govora narodnih poslanika nije dozvoljeno dobacivanje ili ometanje govornika na drugi način.Mi smo sada to nekako fleksibilno tumačili ceo dan, pa smo pustili da ceo dan sviraju u vuvuzele i ometaju govornike, ali sada se dešava jedna druga stvar i ja vas molim da to nekako pokušamo da rešimo. U onu tamo vuvuzelu je do malo pre svirao Marsenić, a sada je uzeo Zoran Stojanović istu vuvuzelu, to nije higijenski. Nama je stvarno mučno da to gledamo, ajde što ometaju govornika, ali to sada pljuje jedan, duva jedan, sada ovaj to drugi oblizuje i gura u svoja usta, stvarno stvara mučninu sve ovo što moramo da pratimo.Ne znam kako na koji način reagovati, očigledno čovek uživa u tome, valjda mu se sviđa ostatak Marsenića u toj vuvuzeli, ali mi stvarno nismo dužni da baš prisustvujemo razmeni pljuvačke između njih, ajde sve trpimo, ali to je sada stvarno previše. Ne tražim da se Skupština izjasni ali neka ostane zabeleženo da su međusobno menjali vuvuzele, razmenjivali pljuvačku i sve ostalo i to Zoran Stojanović i Predrag Marsenić, mislim da se tako zove. Hvala Hvala poštovani narodni poslaniče.Poznat je Dragan Đilas kao cicija, neće da im kupi svakom po jednu vuvuzelu, pa ih je naterao da dele, šta da radite, takav je čovek.Da vam kažem, vidite, ponoviću svim građanima Republike Srbije zakletvu koju smo svi mi položili položili kada smo postajali narodni poslanici i dobili tu čast, jednu od najvećih koja može da vam se desi u životu, da postanete narodni poslanik. Kaže zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu. Braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije i istini i pravdi.Poštovani građani Republike Srbije, ovo je njihovo najbolje znanje i umeće i šta da radite, svako ponajboljem znanju i umeću služi građanima Srbije, takvi su njihovi kapaciteti, ne možemo se ljutiti na to.Sada idemo dalje i reč ima Aleksandar Marković. Izvolite. građani Srbije, prvo da se izvinim zbog glasa, iz razumljivih razloga. Takođe želim da se izvinim i zbog fizičkog stanja, takođe iz razumljivih razloga, ali mala jedno uništeno odelo ili promukao glas ili nešto slično za ono čemu danas svedočimo. Mnogo su lošije i koleginica Jasmina Obradović i koleginica Jasmina Karanac od strane onih koji danas pokušavaju da izazovu

ću samo još podsetiti građane da oni koji su na vlast došli 5. oktobra paljenjem Skupštine Srbije danas pokušavaju ponovo da izazovu takvo stanje, takvu atmosferu i pokušaj ponovnog paljenja ove Skupštine. Podsetiću da je u istoriji i Adolf Hitler došao na vlast odnosno zapalio Rajhstag, državni parlament Nemačke, 1933. godine. Ovo što danas rade, rade po uzoru na svog idola, svog učitelja, političkog idola, Aljbina Kurtija, jer samo je

o čemu je gospodin Martinović malo pre pričao, to je da se ovome danas raduju i političko Sarajevo i politički Zagreb i mnogi u Prištini, svi ti protivnici Srbije i svi oni koji ne žele dobro Srbije, svi oni koji ne žele da se Srbija razvija, danas se raduju ovim scenama. Danas ni jedan jedini građanin koji želi dobro Srbiji ne može da podrži ove scene i ovo čemu smo danas svedočili. Dakle, ovo je mržnja i prema institucijama Srbije i prema parlamentu, ali pre svega prema srpskom narodu i srpskoj državi.Ne zna se šta zna se šta je gore, da li ovo što doživljamo što dolazi od strane onih koji sebe nazivaju tobože Zeleno-levima, liberalnima, levim fanaticima ili ovim tobože ekolozima ili, još gore, ovim licemerima koji za sebe tvrde kako su nekakvi nacionalisti, kako su nekakve patriote, kako su neki konzervativci iz novog DSS-a, POKS-a.Koliko je licemerje u pitanju najbolje govori činjenica da se služe istim metodama kao Aljbin Kurti. Treba sto puta da ih bude sramota. Ovo

na vlasti radili sve samo da destabilizuju i unište našu zemlju, ali, ako ništa, sada će ostati upamćeni po najprostijem ponašanju u ovom visokom domu.Pokušavaju da ometaju rad, pokušavaju da na neki način destabilizuju i rad naše zemlje i rad ovog visokog doma, ali nećemo im to dozvoliti.Danas razgovaramo o nekim veoma bitnim temama, među njima su i mladi. Četvrti studentski studentski zahtev jesu izmene Zakona o visokom obrazovanju, gde ćemo studentima koji su samofinansirajući omogućiti da im refundiramo direktno iz budžeta do 50% školarine, zatim ćemo imati dodatnih 18 milijardi dinara koje smo obezbedili za finansiranje visokog obrazovanja.Imamo i zakon koji se odnosi na izmenu Zakona

koji do 100 hiljada evra imaju učešće od svega 1%, država će šest godina pomagati tim mladim ljudima. Ovo nije samo zakon koji je finansijskog smisla, mi na ovaj način mladima omogućavamo da osnuju svoje porodice, da nastave da žive u svojoj zemlji, da ne moraju da idu iz svoje zemlje kao što su do 2012. godine bežali iz ove zemlje glavom bez obzira zbog neodgovorne politike onih koji su gledali samo da napune svoje džepove.Želim

potrudili smo se da na sve načine razne programe, kao što je program Moja prva plata i rad na kancelarijama za mlade, otvaranjem naučno tehnoloških parkova, stopa nezaposlenosti, prisetimo se da je do 2012. godine stopa nezaposlenosti mladih bila alarmantnih 51,2% u trećem kvartalu 2024. godine, i ona je bila 21,5% tako da smo se trudili na sve načine da radimo i da pružimo podršku mladim ljudima.Takođe

radili smo isključivo za mlade i želim da u proteklih nekoliko meseci u Vladi Miloša Vučevića, pohvalim sav rad i trud, koji je uložen da bi se mladima pomoglo i da bi mladi bili oni koji će mladima biti podrška i oslonac, a tu je naravno i Ministarstvo privrede kroz svoje programe i i bezkamatnih kredita i subvencija pomoglo mladima, ali to nisu samo programi koji mladima omogućavaju da zaposle jedni druge, ne, oni su veoma bitan stub u našoj ekonomiji

dokaz koliko SNS, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, pokazuje odgovornu politiku za razliku od onih koji se predstavljaju da pružaju podršku studentima.Mladi, želim da vam pošaljem i da vas podsetim na ono da nikada ni u jednom trenutku ne smete da dozvolite da oni koji su se trudili na na sve moguće načine, da do 2012. godine, destabilizuju našu zemlju, koji su se trudili i za čije vreme su zatvarane fabrike, za čije vreme je posao izgubilo preko pola miliona građana Srbije to nisu ljudi koji u jednom trenutku smeju da vas predstavljaju ne na ulici nego u bilo kojoj instituciji, u bilo kojim izborima.Znate kako, kada dođemo jednog dana do izbora, verujem da u ovom parlamentu neće sledeći put imati mogućnost da sede u ovolikom broju jer je i ovaj broj za njih prevelik.Mi ćemo kao odgovorna politička opcija i stranka,

se zalažemo za mlade i nastavićemo da idemo ka putu jake ekonomije i jake privrede, ulaganja u obrazovanje, ulaganja u zdravstvo, u infrastrukturu, zato što nećemo dozvoliti da oni najgori se ikada više vrate na ovu vlast.I bolje da ne čujete.

narodni poslanici i budući bivši narodni poslanici preko puta mene koji ste danas unizili, obrukali ovu Srbiju, sebe niste. Mislio sam da neke od vas poznajem, danas sam se uverio da ne poznajem ni jednog od vas i od danas nikome od vas neću da se obratim sa sa „narodni poslaniče“. Mogu da se obratim samo sa „Kurtijevi poslanici“. Vi ste najgori ološ koji je ova Srbija izrodila i vi ste budućnost Srbije ali po zatvorima.Očekujem vrlo brzo reakciju policije, očekujem vrlo brzo reakciju Tužilaštva zato što su se danas desila dva dva pokušaja ubistva sa veoma ozbiljnim posledicama za moju koleginicu Jasminu Obradović koja se bori za život zato što je neko od vas našao za shodno da baci dimnu bombu, da baci topovski udar, da prepadne ženu i ona umalo nije umrla na moje oči. Na vašu dušu sve što ste danas uradili.U ovom parlamentu sam od 1997. 1997. godine. Niko nije stariji poslanik od mene, u ovoj Skupštini sa dužim stažom. Ovakvu sramotu, ovakvu bedu, ljudsku,

da krenemo napred, da nastavimo da dižemo ekonomiju, privredu, da napredujemo, međutim.Očekujem od predsednice parlamenta da snimak današnje sednice, od početka do kraja, uz krivičnu prijavu protiv NN lica dostavi Višem javnom tužilaštvu u Beogradu sa krivičnom prijavom za pokušaj teškog ubistva, zapravo dva teška ubistva.Imate gospođu Sonju Ilić koja ima 44 godine i po prvi put je u drugom stanju, i to veštačkom oplodnjom. Ja se samo molim Bogu,

od ovog ološa koji je preko puta mene, od ovog ološa koji prska suzavcem koleginice. Neću da imenujem nikoga, znaju oni ko su.Najeli ste se i napili danas vašeg suzavca. Ne znam da li ćemo imati posledice, ali vi ćete imati ozbiljne posledice na sledećim izborima, iako ih izbegavate iz sve snage. Nećete više videti ovu Skupštinu, sem da ćete je videti preko televizijskih ekrana. Ne zaslužujete vi da budete ni u nekoj opštini, a kamoli da budete u ovom parlamentu. Sram vas bilo, sve zajedno.Juče smo bili u Nišu na javnom slušanju zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Doživeli smo sačekušu, doživeli smo linč od naših kolega, pod znacima navoda. Tamo su nam rekli da smo mi nemili gosti koji smo došli iako smo mi domaćini kao članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da bi po preporukama ODIHR-a napravili taj jedinstveni birački spisak da ne bude sumnjiv bilo kome i da svi budu upisani. Međutim, od rasprave nije bilo ničega, bilo je dobacivanja, vređanja gospodina Mrdića koji je bio predlagač jednog od tih nacrta. To je pokazalo meni da neće biti dobro ni na današnjoj sednici, ali sam se toplo nadao da će biti sve u redu.Onda sam otišao do toaleta i pogledao da li ima tamo toalet papira, da li ima da mogu da obrišem ruke. Nema, kaže ima jedan poslanik koji u parlamentu krade papire, toalet papire. Krade ih pa ih sklanja, ovde ne smemo da ih ostavimo. E, tako je počelo ovde. Prvo je taj bacao papir, pa je sad, danas

Dragi naši studenti, videli ste sve, sve vam je jasno, ne treba ništa više da mi vama pričamo. Mi smo ovde zbog toga što hoćemo da vam pomognemo da izađete iz tog lavirinta u koji ste ušli. Sva četiri zahteva će biti ispunjena, tri već jesu. Ono za šta smo mi vlasti to je ovaj četvrti koji ćemo ispuni još koliko do petka. Usvojićemo zakon, ono ono što je dogovoreno između akademske zajednice i parlamenta Srbije.Zašto su ovi ministri ovde? Zato što neko mora da predlaže te zakone, zato što neko mora da brani te zakone.Danas smo čuli od opozicije da je Vlada pala, što znači da ne može da se brani čak ni onaj predlog koji vama, studenti, ide u korist.Mnogi, pa i moja bratanica, u novembru, u decembru, u januaru, u februaru i evo i u martu ne može da diplomira. Ima samo još jedan ispit na Filozofskom fakultetu u Nišu. Zašto? Zato što je tamo jedna frajla, kriminalac par ekselans, koja je hapšena zbog primanja mita, dekan, koja je kolovođa svih tih protesta tamo i koju je predsednik Republike abolicijom oprostio krivično delo, da se više ne vodi postupak protiv žene koja je najobičniji kriminalac, a nalazi se tamo gde ne treba.Ja mislim da kontrarevolucija, koju je predsednik Republike najavio, mora da sprovede čišćenje svih organa.Ja se pitam kako je moguće da ovako nesposobni ljudi unesu ovoliko transparenata danas, ovoliko da unesu suzavac, da unesu dimne bombe, a da to obezbeđenje ne vidi ili se pravi da ne vidi? Da nismo malo naivni?To je ono što treba ispitati i videti, da li je neko učestvovao zajedno sa njima u svemu ovome. Ne tvrdim, ali postoji velika sumnja.Ja se izvinjavam što moram još malo vode. Suzavac mi je ceo dan u nešto i time završavam. Ovo što je pre tri meseca kao svoje političko čedo Aleksandar Vučić projektovao, dogovorio sa ministrom finansija Malim, da se pomogne mladima kod kupovine prvog stana, mladi ljudi od 20. do 35. godine dobiće pomoć, subvenciju od svoje sopstvene države. Dobiće pomoć da mogu sa učešćem od 1% da kupe stan i da sledećih šest godina Srbija, odnosno republički budžet finansira deo kamate i svede na to da bude manje nego što je nego što je kirija u svim stanovima, da li je to u Nišu, u Novom Sadu ili u Beogradu.Ja sa svoje strane hoću da dam jedan skroman doprinos. Ja ću dati za deset mladih ljudi po 500 evra učešća, s tim što će jedini uslov da bude da imaju više dece, a što se tiče političke pripadnosti, apsolutno ni to nije važno.Još nešto na kraju. Kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobija čestitku za 15. februar za Dan državnosti od svih svetskih lidera, od predsednika Amerike, od predsednika Rusije, od kancelara Nemačke, od predsednika Kine, od predsednika Francuske, vi onda kažete nama da živimo u diktaturi, da smo mi na putu ka autoritarnom sistemu, da vi nemate prava da ovo radite, ološu jedan bedni.Živela Srbija! Živeo Aleksandar Vučić!

Kurtijevih poslanika.Žao mi je što je upravo taj njihov teror doveo do toga da su povređene naše tri koleginice i najpre im želim brz oporavak.Dame i gospodo, ako me sećanje na gimnazijsko znanje latinskog jezika dobro služi, postoji jedna poslovica, stara mudra izreka koja kaže – Non quia difficilia

nije se usudila da učini ništa za dobrobit svoje zemlje i svog naroda. Usudila se, nažalost, da otpušta radnike, da pola miliona ljudi ostane bez posla i da unesreći pola miliona porodica. Usudila se da hapsi legalno i legitimno izabrane predsednike Republike Srbije, Republike Srpske i da ih isporučuje Haškom tribunalu. Usudila se da Haškom tribunalu isporučuje časne i čestite generale srpske vojske i časne i čestite oficire srpske vojske, koji dan danji čamuju po haškim kazamatima, čekajući svoju smrt. Usudila se, doduše, da napravi jedan autoputić između Uba i Lajkovca, koji je morao da se okruni da bi se napravila nova velelepna autostrada.Onda se, poštovani građani Srbije, pojavio neko kome nije bilo teško i koji se usudio da počne da pravi fabrike, da počne da zapošljava da zapošljava narod, da počne, a zapravo, započeo je vrlo nepopularnim merama, videvši da u budžetu Republike Srbije nema para ni za plate, ni za penzije, posegao je za vrlo nepopularnom merom, to je smanjenje plata i penzija, a na kraju se ispostavilo da je to bila spasonosna odluka u tom trenutku.Usudio

i napravi spomenik rodonačelniku dinastije Nemanjića, osnivaču srpske države, Stefanu Nemanji. I, gle čuda,

profesor ugledni, reditelj i nije sporan njegov umetnički integritet, ali je sporna njegova ljudskost i čovečnost, sa idejom da da isti taj spomenik sruši i prenese ga u Marinkovu baru ili, čini mi se, u Borču. Ali me čudi uvaženi profesor, koji je ovde bio narodni poslanik, ali njegova partija nije prošla cenzus na ponovljenim izborima, koji je naseo na tu rediteljsku provokaciju.Usudio se da pravi autoputeve autoputeve širom Srbije. Samo pre nekoliko dana, kao što ste videli, otvoren je i put do Valjeva, otvoren je put i prema Požarevcu, Braničevski koridor će se završiti ove godine, tako da Srbija nije više samo među njivama i šljivama, nego je Srbija među autoputevima.Onda, usudio se da brani Srbiju na sednici Generalne skupštine UN, prilikom izglasavanja sramne rezolucije o genocidu u Srebrenici, i kada je pobedio, tako što je ubedio 109 zemalja od 191 da da ne glasaju za tu sramnu rezoluciju, on je, dame i gospodo, braćo i sestre, uzeo ovu srpsku trobojku, uzeo, ogrnuo se njome i čitavom svetu pokazao koliko se ponosi što je Srbin.

nemojte mi zameriti, mene moja profesija opravdava što ću upravo da vas podsetim na te stihove, a koji je u ovom zdanju onako diletantski mogao da deklamuje Disa, narodni poslanik poznat po tome da je postao i lični garderober predsednika i verovatno jedan ili ubedljivo najbogatiji narodni poslanik u istoriji srpskog parlamentarizma, ako je ono

oljagaše mi ime i prezime, kuću i ukućane, a ja se opet ponosim što sam Srbin“, ponosim, kažem, ali u mom ponosu nema poniženja prema drugima, ni gordosti, ni poruge.

i očekuju da padnem, posrnem i bar da se zgrbim, ali ja stojim uspravno ko Hristovo raspeće i ponosim se što sam Srbin.“Kad već pomenuh Dobricu,

ovaj zakon, tako da može da dođe do svog stana, jer živi kao podstanar sa šestoro dece u Gornjem Milanovcu. Ganuo me taj intervju. Zbog toga ćemo usvojiti ove zakone.Kad sam već pomenuo Stefana Nemanju, kaže, i time ću da završim, kaže Stefan Nemanja kao monah Simeon na Hilandaru svome sinu Rastku

a zavideće nam zato što će znati da smo živeli u eri najvećeg srpskog državnika Aleksandra Vučića. Živela Srbija!Živeo njen predsednik!

voli žene da napada suzavcem, samo da vodite računa. Obično se žene od nasilnih muškaraca brane suzavcem, jedino Miloš Jovanović suzavcem napada žene. Dobro, čovek je specifičan po mnogo stvari.Reč

ovih iz opozicije. Ovo je jedno sramno ponašanje koje su podržali, ne samo Kurtijevi mediji, ne samo UČK, nego su podržali i proustaški mediji i hrvatski političari ustaške orijentacije u Zagrebu i antisrpski mediji i političari u Sarajevu. Današnjim postupkom opozicija je uspela da ujedini sve neprijatelje Srbije u svom antisrpskom antisrpskom delovanju. Jasno je danas da imamo dve politike i da su ovi iz opozicije nervozni zato što ova prva politika je najbolja politika, politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića koja je Srbiji donela konkretne rezultate u svim oblastima u prethodnih dvanaest godina je prihvatljiva za ceo svet, a to najbolje potvrđuju i čestitke koje je predsednik Aleksandar Vučić

miliona evra od građana Srbije moraju da sruše Srbiju zato oni hoće da ruše institucije i zato oni divljaju, zato oni gađaju srpsku trobojku, zato oni gađaju grb, zato što im ništa nije sveto. Njima su sveti samo njihovi milioni i oni njihovi saborci u Srbiji i regionu koji su protiv Srbije i zato ne vole Aleksandra Vučića, jer im smeta Srbija, jer im smeta Srbija koju Aleksandar Vučić vodi u sigurnu

budu dobro. Bogu se molim da naša draga koleginica Jasmina Karanac bude dobro. Isto tako pozivam nadležne institucije da reaguju na ove današnje pokušaje ubistva narodnih poslanika, da budu procesuirani i da bude skinut imunitet onim poslanicima koji su danas učestvovali u izvršenju krivičnih dela, a imali smo prilike da čujemo pre desetak minuta i vidimo i pročitamo saopštenje državnog tužilaštva. Prema tome institucije treba da rade svoj i treba da odgovarate vi iz opozicije. Ne mogu da kažem da ste gospoda, jer se danas ponašate kao najgora ološ i bitange, kao antisrbi, kao neprijatelji Srbije. Sram vas

da se zaposle, pa da i oni jednog dana konkurišu za ove povoljne kredite, za rešavanje stambenog pitanja za mlade ljude. Imamo ovde odlične zakonske predloge, svaki zakonski ovde predlog je u interesu građana Srbije, počev od mladih ljudi, pa do njihovih roditelja.Dragi Republike Srbije, jako mi je žao što ste danas imali prilike da vidite ovo ponašanje opozicije, ali mi je jako drago što ste danas shvatili ko je za

slobodo!Najoštrije osuđujem nasilje u Skupštini koje izvodi ova antisrpska Kurtijeva ustaška opozicija. Najoštrije osuđujem pokušaj ubistva tri poslanice – Jasmine Obradović iz SNS, Sonje Ilić iz SNS i Jasmine Karanac iz SDPS koje je izvela ova Kurtijeva ustaška opozicija. opozicija. Oni ovo izvode po nalogu hrvatskih obaveštajnih službi i po nalogu njihovog gospodara Aljbina Kurtija. Isto ovo što oni sada rada je radio Aljbin Kurti dok je bio opozicija. Doduše, ima jedna razlika. Aljbin Kurti u skupštini tzv. Kosova nije pokušavao da ubija poslanice Kosova za razliku od ovih

u osmom mesecu trudnoće, nije joj bilo dobro. Na kraju ju je hitna pomoć odvezla u bolnicu gde se naša Sonja Ilić i njena nerođena beba bore za život. Danas su poslanici opozicije dimnom bombom i suzavcem u glavu pogodili poslanicu SDPS Jasminu Karanac koja je

Prekjuče su u genocidnoj Hrvatskoj, po ko zna koji put, spalili lutku sa likom predsednika Vučića i pretili mu smrću. Prekjuče je nasilnik Dragan Đilas u svom stanu, sa sve zadovoljstvom, to je ovaj Đilas koji je tukao svoju bivšu suprugu i njene roditelje penzionere, penzionere, preko video-bima govorio o ubistvu predsednika Vučića i na kraju je i sam pozvao na ubistvo predsednika Vučića. Prekjuče je Đilasov narkoman i diler u Senti, izvesni Mališić, pokušao da ubije predsednika mesnog odbora u Senti, našeg Sašu Serdara. Sinoć je opozicija napala mirne ljude, članove SNS, u selu Maločaj kod Kraljeva samo zato što su se mirno okupili na sastanku mesnog odbora. Opozicija za 15. mart najavljuje ubistvo Vučića tzv. Martovske ide, a to je bio dan, setimo se, kada je mučki ubijen Gaj Julije Cezar.Šta to opozicija pokušava da spreči u Skupštini? Opozicija želi da spreči donošenje dva zakona o umanjenju školarina za 50% za naše studente i Zakon o stanovima za mlade.Time se ova antisrpska opozicija sveti studentima zato što su ih skrajnuli, zato što su oborili rejting ove antisrpske opozicije. Opozicija samo obmanjuje javnost da podržava zahteve studenata. U stvari i najgore bi studentima i studentima rade ovo, žele da spreče donošenje zakona za našu

usvojili dogovor sa svim prosvetarima, kojima će prosvetarima na kraju u januaru iduće godine plate da budu veće

sa kojima su postigli dogovor, da će plate radnika na univerzitetima da budu veće za 27%, uključujući i ovih 11% u januaru.Ko

na kraju, evo stihova još jedne druge pesme za koju ovi Kurtijevi nasilnici nikada nisu čuli. To je ona

Kad je dete bilo dete, jasno je sliku raja u sebi imalo, da li baš raja - pita se sada. Kad bi stavila vizije i danas ga trese strah.I ponoviću ove divne stihove Bore Đorđevića iz pesme „Decu ti neću oprostiti“ - Nema veze gde kada ću mrstiti ili postiti, ali jedno ne mogu da zaboravim – decu ti neću oprostiti, ti si mi bio dragi gost i rado sam te gostio, možda sam primitivan, prost, ali decu ti nisam oprostio“. Živela Srbija, živela sloboda.